točku. 2. Prijedlog za iskazivanje povjerenja mr. Borisu Lalovcu za obavljanje dužnosti ministra financija. Predsjednik Vlade RH, Zoran Milanović dostavio je prijedlog za iskazivanje povjerenja Borisu Lalovcu za obavljanje dužnosti ministra financija u Vladi RH. U skladu sa člankom 119. Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za financije i državni proračun. Izvješće odbora primili ste na sjednici. Hoće, predsjednik odbora. Izvolite, poštovani predsjedniče Odbora za financije i državni proračun. Srđan Gjurković, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine Lalovac, kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 67. sjednici održanoj 13. svibnja 2014. godine prijedlog za iskazivanje povjerenja magistru znanosti Borisu Lalovcu za obavljanje dužnosti ministra financija koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH, aktom od 06. svibnja 2014. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora navedeni prijedlog raspravio je na temelju odredbe 119, stavak 6. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Nakon provedene rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova, 9 za i 1 protiv poduprijeti donošenje odluke za iskazivanje povjerenja magistru znanosti Borisu Lalovcu za obavljanje dužnosti ministra financija. Hvala. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Odbora za financije i državni proračun. Molim sada da se izjasnimo o prijedlogu premijera dizanjem ruke. Tko je za prijedlog za iskazivanje povjerenja? Hvala lijepa. Ima netko protiv? Hvala. Tko je suzdržan? Hvala lijepa. Molim rezultat. Utvrđujem da je većinom glasova, 83 glasa za, 16 glasova protiv i 10 suzdržanih glasova iskazano povjerenje Borisu Lalovcu za obavljanje dužnosti ministra financija u Vladi RH. Sada bi prešli na davanje prisege. Prisega se daje na način da predsjednik ili predsjedavajući Hrvatskog sabora izgovara tekst prisege, a poštovani Lalovac ustaje i izgovara prisežem. Tekst prisege glasi: Prisežem da ću dužnost člana Vlada savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakon i pravni poredak te se zalagati za svekoliki napredak RH. (SDP)** Hvala lijepa na prisegi. Čestitam. Još jedanput čestitam, iskazano povjerenje vas obvezuje kao i prisega. Želim vama uspjeh i nama zajedno s vama i cijeloj Vladi RH. Nadam se da će to biti sve uspješnije. Time smo predviđeni rad za danas završili. Molim predsjednike odbora radnih tijela Hrvatskoga sabora da održe sjednicu i rasprave prijedloge zakona i akata koje su na dnevnom redu, a sutra se vidimo u 9,30 i počinjemo sa trećom točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 655. Vidimo se sutra. Hvala. Hvala.